Uvodno izlaganje podnijet će ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite ministrice. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je na dan 12.12. evo predlažemo 12. izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu. Dakle riječ je o jednom od najdugovječnijih zakona koji je od '95. godine na snazi, do sad je 11 puta mijenjan, ovom izmjenom i dopunom se predlaže da se nadležnost za rješavanje po žalbama prvostupanjskih rješenja iz nadležnosti koje rade veliki gradovi, sa ministarstva kao središnjeg tijela prebace na županije, odnosno Grad Zagreb. To je bitna izmjena kojom se predlaže na taj način mislimo da bi bio učinkovitije, brže i ekonomičnije izdavanje određenih rješenja. Naime u ovom času otprilike stotinjak zahtjeva, odnosno žalbi dolazi u ministarstvo, na taj način bi bilo brže i građani bi dobili odgovore na svoje žalbe. U prvom čitanju kada je bio zakon, onda je, bile su primjedbe koje su rečene da je očito došlo vrijeme da se napravi jedna cjelovita revizija ovog zakona, mi ćemo to zaista i učiniti, kao što ste imali prilike i vidjeti kroz ove izmjene i dopune na tom putu od '95. do sada je u nekoliko navrata niz djelatnosti koje je regulirano ovom zakonom su prešle u nekakve druge zakone, i zaista je došlo vrijeme da se napravi novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i da se kroz njega zaista vidi koje su to djelatnosti koje ovdje treba napraviti. Dakle riječ je o izmjenama kojim omogućujemo decentralizaciju i na taj način cijenimo da će naši građani dobiti brže i jednostavnije rješenje, nego što je to na ovaj način koji je bio predložen izmjenom 2011. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi je na redu klub HDZ-a i kolega Branko Bačić. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo ministrice, poštovane kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao što smo to rekli i u prvom čitanju. Naime ništa se u odnosu na prvo čitanje nije promijenilo, jedino što smo očekivali da će se na tragu naše rasprave u klubu Hrvatske demokratske zajednice promijeniti donekle i uskladiti sa našom raspravom obrazloženje. ministrica je ovaj put u svom uvodu točno rekla da mi sa ovim Zakonom o komunalnom gospodarstvu vraćamo rješavanje žalbi na sve akte u djelokrugu komunalnog gospodarstva koja se donose u prvom stupnju u velikim gradovima na razinu županija. Dakle prošlogodišnjom novelom Zakona o komunalnom gospodarstvu je, je, sva rješenja koja donose komunalna poduzeća u jedinicama, u velikim gradovima, na koja su prenesene javne ovlasti sva rješenja komunalnih redara i sva rješenja upravnih odjela, gradova, a koja se odnose na komunalnu naknadu i komunalni doprinos su bila prebačena na razinu ministarstva, tada graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša. To smo tada napravili u trenutku kada smo Zakon o komunalnom gospodarstvu, kao što smo veliki broj zakona u Republici Hrvatskoj usklađivali sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, smo tada kako su vođeni pregovori za pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju od strane eksperata Europske komisije, prihvatio je sugestiju da za velike gradove koji po svom financijskom kapacitetu, koji po svojim administrativnim sposobnostima često puta premašuju mogućnosti županija, da onda ti veliki gradovi koji broje preko 35 tisuća stanovnika ili koji su sjedišta županija, da po po rješenjima koja donose njihovi upravni odjeli ili komunalna poduzeća prebacimo na razinu ministarstva. To je napravljeno. I sada to ovim zakonom što mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo vraćamo ponovo na razinu županija. Ali ono što nije dobro i što piše krivo u obrazloženju, kaže se da se ponovo vraća županijama nadležnost da u drugom stupnju rješavaju po rješenjima po rješenjima jedinica lokalne samouprave, kad je u pitanju i rješenja komunalnih poduzeća na koje su preneseni određene javne ovlasti i rješenja komunalnih redara i rješenja upravnih odjela pojedinih jedinica lokalne samouprave, kada rješavaju u dijelu koji se odnosi na komunalnu naknadu i komunalni doprinos. Dakle ovo ništa nije novo za županije, županijski upravni odjeli su po ovome rješavali od 1995. kada je donesen Zakon o komunalnom gospodarstvu, sve do 2011. kada smo to izmijenili. Dakle županije nastavljaju sa urednim rješavanjem u drugom stupnju za za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, osim velikih gradova, a sada evo jasno preuzimaju i ovlasti koje se odnose na drugostupanjsko rješenje za velike gradove i za gradove u čijem sjedištima su županije. Dakle mi držimo da je to dobro, da na taj način opet jačamo poziciju županije, a to je za nas i u programu Hrvatske demokratske zajednice. Ono što je i gospođa ministrica rekla, čini mi se da je ovo 11. novela zakona i da je Zakon o komunalnom gospodarstvu jedan od najdugovječnijih zakona u Republici Hrvatskoj, koji je pretrpio brojne izmjene i dopune. Ja sam to i zadnji puta rekao, da bi bilo dobro da ministarstvo, s obzirom na nove okolnosti i novi djelokrug rada kojega će jedinice lokalne samouprave, u dijelu koji se odnosi na komunalno gospodarstvo preuzeti u prvom redu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom, a koje obveze jedinicama lokalne samouprave proizlaze iz poglavlja 27. okoliš i koje se odnose dakle na gospodarenje otpadom u pojedinoj jedinici lokalne samouprave, da ministarstvo vodeći računa o tome, a i kažem i o 11. noveli ovog zakona kroz koji se vrlo teško mogu snalaziti i oni koji se ovim zakonom koriste, da bi bilo dobro da onda ministarstvo predloži jedan jedan novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji bi osim što bi na novi način riješio mnoge odnose i kad je u pitanju komunalni doprinos i kad je u pitanju komunalna naknada i kad je u pitanju postupanje komunalnih redara, pa i kada je u pitanju rad komunalnih poduzeća, na koja su prenesena javne ovlasti, a kažem pogotovo na dio koji se odnosi na gospodarenje otpadom. I stoga, evo zaključno, dakle mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo ovaj zakon, ali i predlažemo da ministarstvo krene u izmjenu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub IDS-a i kolega Damir Kajin, kojeg nema, pa gubi pravo govora po ovoj točci. Klub SDP-a i kolega Vedran Babić. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana ministrice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu. To je jedan od naših najdugovječnijih zakona, donesen još '95. godine, i do danas je pretrpio brojne izmjene. Njime se određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te ostala pitanja u pogledu svrhovitog obavljanja komunalne djelatnosti. Ovim konačnim prijedlogom predviđa se ponovo prenošenje nadležnosti po pitanju rješavanja žalbe na prvostupanjska rješenja iz upravnog područja komunalnog gospodarstva za velike gradove sa središnjeg tijela dražvne uprave nadležnog za komunalno gospodarstvo na upravna tijela županija. Budući da je od travnja 2011. godine prenesena nadležnost, do sada se u ministarstvu nalazi oko tisuću 500 neriješenih predmeta žalbi ili kao što nas je i ministrica upozorila da mjesečno dobivamo 100 žalbi u ministarstvu svaki mjesec, prošlogodišnjom izmjenom nadležnosti za iste se nije rješavao problem zaposlenika u ministarstvu koji će te predmete rješavati. Povrat tog većeg broja predmeta na regionalnu samoupravu objektivno je za očekivati da će se isti predmeti napokon početi rješavati. Nadalje, prijenosom nadležnosti sa središnjeg tijela državne uprave nadležnog za ovo područje na upravna tijela jedinica regionalne samouprave nadležnih za isto područje rezultirat će većom učinkovitošću u obavljanju komunalnih usluga, jer su po svojoj logici jedinice regionalne samouprave bliže i brže u komunikaciji s građanima, odnosno s jedinicama lokalne samouprave, te bolje poznaju situaciju u pojedinačnim slučajevima na području svoga rada. Isto tako ovaj zakon potrebno je uskladiti s odlukom o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske, s Kaznenim zakonom, a kojim je odlukom propisana obveza stručnih nositelja izrade propisa da u pripremi nacrta prijedloga propisa, koji sadrže prekršajne odredbe iste usklade s Kaznenim zakonom, na način da se izbjegne preklapanje zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela. Temeljem navedenih razloga i budući da za provedbu ove izmjene i dopune zakona nisu potrebna dodatna sredstva za njegovu provedbu klub SDP-a podržat će konačni prijedlog izmjena o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HNS-a i kolega Ivica Mandić. Izvolite. Gospođo potpredsjednice, gospođo ministrice, uvažene kolegice i kolege. S obzirom da nas čeka još večeras još 6 zakona, a u prvoj, u prijedlogu zakona u prvom čitanju smo vidjeli o kojim je prijedlozima i promjena u ovom Zakonu o komunalnom gospodarstvu bilo riječ, i da su to u biti bili više zahvati koji su možda bili u jednom trenutku više nesmotreni, da je došlo do promjena kod velikih gradova po pitanju određenog žalbenog postupka, da je to bilo sve proslijeđeno prema središnjem državnom tijelu, ili prema Ministarstvu gospodarstva, praksa je pokazala da u kratkom vremenu došlo je do preko tisuću 439 neriješenih ovih problema. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da taj zakon treba doraditi, jer on je rađen, ovaj zakon iz 29.4.2011. godine 49/2011. 49/2011. godine Narodne novine, da on je rađen u dobroj namjeri, ali da se praksa pokazala da taj zakon i njegova primjena nije bila takva kakvu smo htjeli. Pa ova promjena da i veliki gradovi, bez obzira na njihov financijski kapacitet, da i kao drugostupanjsko tijelo postaju državne uprave na razini županija kao …/Ne razumije se./… žalbe, smatramo da je taj dio dobar, da je to jedna vrsta decentralizacije, ali ne one fiskalne, već decentralizacije koja će omogućiti da nadležno državno tijelo na razini županija, prije svega brže, kvalitetnije i koje će biti jasnije o kojem problemu je riječ u jedinici lokalne samouprave, da se taj dio kvalitetnije i brže riješi. Što se tiče članka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, on se usklađuje sa odlukom Vlade Republike Hrvatske, usklađivanje prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa kaznenim zakonodavstvom, to je Narodne novine 70/12, gdje se kaznene odredbe ovim prijedlogom, ovog zakona novoga, to će biti prekršajne odredbe. Ono što također je bitno napomenuti, da člankom 18. ovoga zakona, da se točno propisuje one djelatnosti i ovlasti koje ima komunalni redar, također protiv rješenja koje donose komunalni redari, opet je drugostepenski razini županije. Uglavnom to su više iz, više su promjene koje imaju karakter prilagođavanja stvarnoj situaciji, a sigurno pred Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja je obaveza da ove sve zakone koje smo ove godine usklađivali, sigurno da tijekom iduće godine donesemo jedan kvalitetan, novi zakon, koji će prije svega ići na ruku svima onima koji žele investirati, da ta procedura bude što kraća, što brža i klub Hrvatske narodne stranke sigurno će podržati ove promjene ovoga zakona, jer smatramo da one idu učinkovitosti i rješenju na, po pitanju i pritužbi građana na određene odluke koje su vezane za ovu proceduru. HNS će podržati. Hvala lijepa. Klub HDSSB-a i kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvažena gospođo potpredsjednice, ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDSSB-a će također podržati ovu izmjenu i dopunu Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali istovremeno se i založiti i zahtijevati stvarnu i strukturnu izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu jer mnoge odredbe tog zakona više ne odgovaraju stvarnom životu. Ja ću samo evo iznijeti jedan primjer koji je vezan za trgovačka društva u vlasništvima ili lokalne ili regionalne samouprave koje u svom sastavu imaju niz djelatnosti od odvoza smeća, distribucije vode, gospodarenja otpadom, nekih drugih vrsta komunalnih djelatnosti međutim Zakon o komunalnom gospodarstvu u ovom trenutku to dozvoljava.

do 1.1.2013. godine iz takvih trgovačkih društava mora se izuzeti opskrba pitkom vodom i odvodnja, međutim to nije definirao Zakon o komunalnom gospodarstvu nego Zakon o vodama. Evo da ja ne dužim dalje, tu je svakako još i pitanje doprinosa, komunalne naknade, pitanje financiranja ovih ja ne bih rekao nametnutih ureda koji su bili uredi državne uprave, zaposlenici potpali pod urede županijske uprave, bez bez te fiskalne decentralizacije jer ovo je jedna vrsta decentralizacije, a ja bih daleko više volio da dođe i ona prava fiskalna. Dakle postoji niz pitanja za koja je opravdano da se krene u jednu cjelovitu izmjenu ovog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Ne smeta on meni. Pa naime vrlo kratko, ja također nemam primjedbi na ovaj zakon i jasno da podržavam sve ono što je kolega Bačić u ime kluba rekao. Dobro je to da se ovo spušta na razinu županija jer županije, gradovi i općine su ipak nekako vlast koja je najbliža građanima i sigurno da će se to rješavati neću reći kvalitetnije, ali će se rješavati brže i učinkovitije i zato je to dobro. Ono jedino što bih prokomentirao, to je da kod ocjene izbora potrebnih sredstava kaže se ovdje da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurat dodatna sredstva u državnom proračunu. Možda je ako se to tiče samo ovog zakona to i točno jer nekad je to već i bilo pa nekakvom logikom i analogijom … ostali zaposleni rade i dalje, radit će i to. Međutim ja samo želim, ali to se ne tiče vas gospođo ministrice, samo želim upozoriti da jedinice lokalne samouprave i županije dobivaju sve više nekakvih obveza i da se ustvari događa jedna funkcionalna decentralizacija, ali se ne događa i financijska decentralizacija i ako to bude tako dalje nastaviti se i ako se sve to skupa zbroji onda će to stvoriti jedan sustav dolje koji neće biti održiv sa financijskog aspekta, da sad ne nabrajam koje su sve obveze županije dobile, a koje ne prate adekvatna financijska sredstva. Prema tome, zakon i ja podržavam ali upozoravam na to ako već dajemo što je dobro, decentraliziramo neke stvari i neke djelatnosti onda da to bi trebalo pratiti adekvatna financijska decentralizacija. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I Šimo Đurđević. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Gospođo ministrice, kolegice i kolege. Maksimalno skraćujem svoju raspravu koju sam pripremao po ovoj točki dnevnog reda i koncentrirat ću se samo na tri do četiri stvari i to u dvije, tri rečenice. Mislim da je bila 2007. godina kada su županije u Hrvatskoj preuzele poslove ureda državnih uprava u sjedištu županija, a to se tiče izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, 2009. hvala lijepa, preuzele su te poslove i djelatnike, također i gradovi preko 35000 stanovnika ako se na varam. Nakon toga slijedi negdje prije neki dan Zakon o predškolskom odgoju, znači 250 do 550 sati predškolskog minimuma prije polaska djece u prve razrede, opet preuzimaju osnivači i to moraju platiti. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i sada se događa ovo. Ja sam uvjeren, nije sporna činjenica da se prenošenjem nadležnosti sa središnjih državnih tijela na županija bolje odraditi županije, no međutim pitam se gdje je kraj. Županije kao što je moja na primjer Brodsko-posavska i svih 5 slavonskih županija su financijski vrlo slabe županije, a pri donošenju proračuna sam naglasio i to da se Brodsko-posavska županija na primjer sufinancira iz Državnog proračuna u visini 9 i pol milijuna kuna, da je to smanjeno za 5 milijuna kuna. I ponoviti ono što je istina da su županije zmaj bez zuba. Davati im nešto u amanet da rade, a to i preuzimaju djelatnike, a to ne poprati financijskim sredstvima mislim da to nije dobro i da s tim treba prestati. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.